Уважаеми колеги, моля заемете местата си.

от Програмата за седмицата, явяваща се първа за четвъртък, а именно: Проект на решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на да бъде преместена в Програмата за утре между

блицконтрол с членовете на Министерския съвет, които отсъстваха миналата седмица, след това ще преминем към точката по поддържане на републиканската пътна мрежа и след като бъде изчерпана тя, тогава ще започнем с редовния парламентарен контрол, който ще бъде три часа. Заседанието ще се удължи съответно колкото е необходимо, за да има три часа редовен парламентарен контрол. Това е процедурното предложение. Да, междувременно да го разгледат комисиите, а които са го разгледали, да представят доклад.

В Народното събрание на 4 април 2022 г. е постъпило писмо от управителя на Българската народна банка, с което уведомява Народното събрание за извършени промени в бюджета на БНБ за 2022 г. Писмото е предоставено на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте, господин Йорданов, за да ни запознаете с Доклада на Комисията по културата и медиите и Проекта на решение. Благодаря, господин Председател. „ДОКЛАД относно Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание На заседание, проведено на 6 април 2022 г., Комисията по културата и медиите обсъди процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание. Приемането на процедурни правила е необходимо във връзка с избирането на двама членове на Съвета за електронни медии с оглед изтичащи мандати на двама настоящи членове. След проведеното обсъждане Комисията по културата и медиите с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на

представяне и публичното оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание: I. Предлагане на кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии и представяне на документите им им 1. Предложения за кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии се правят от народни представители и от парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по културата и медиите в 7-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание. Към предложенията се прилагат следните документи: а) писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към Решението; б) декларация по чл. 25 от Закона за радиото и телевизията, че кандидатът има българско гражданство съгласно приложение № 2 към Решението; в) подробна автобиография; г) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование; д) документи, удостоверяващи, че кандидатът има опит в следните области: електронни медии, електронни съобщения, журналистика, право или икономика; е) документи (информация), удостоверяващи, че предложеният кандидат има обществен авторитет и професионално признание съгласно чл. 25 от Закона за радиото и телевизията; ж) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп

събрание. II. Публично оповестяване на документите 1. Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от три дни преди изслушването. 2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването може да представят на Комисията по културата и медиите становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. 4. Средствата за масово осведомяване може да изпращат в Комисията по културата и медиите въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени по време на изслушването. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 5. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София – 1169, пл. „Княз Александър I“ I“ № 1, Комисия по културата и медиите, или по електронен път на имейл: kkm@parliament.bg. 6. Становищата и въпросите се публикуват незабавно след получаването им на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на

принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по културата и медиите. 2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. събрание. IV. Изслушване на кандидатите 1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по културата и медиите проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на изискванията за заемане на длъжността. 2. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответен компетентен орган. орган. 3. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по културата и медиите, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 4. Кандидатите се представят от вносителите на предложението по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до 5 минути. 5. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да изложи мотивацията си за заемане на длъжността – на длъжността – до 3 минути. 6. Комисията по културата и медиите провежда разисквания по направените предложения. Народните представители, членове на комисията, може да задават въпроси към кандидатите по азбучен ред на собствените им имена, включително и такива, постъпили по реда на раздел на раздел II – до 2 минути на народен представител за кандидат. След изчерпване на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители той отговаря – до 10 минути. 7. Председателят на Комисията по културата и медиите представя в резюме становищата и въпросите, постъпили в Комисията от лицата по чл.

10 минути. 9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 10. Комисията по културата и медиите на основание чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването на кандидатите. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за член на Съвета за електронни медии. 11. Отказът на кандидат от участие в изслушването или неговото оттегляне от вносителя не спира процедурата по отношение на другите кандидати. V. Избор Избор на двама членове на Съвета за електронни медии от Народното събрание. 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват предложените кандидати. 2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по културата и медиите. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложенията по азбучен ред на собствените имена – до две минути. 4. Разискванията се провеждат по реда на Правилника за 5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. 6. Когато има няколко кандидати за членове на Съвета за електронни медии, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените им имена. имена. 7. За избрани се смятат двамата кандидати, получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако има няколко кандидати, получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избрани са двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. „за“. 8. В случай че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях при същите условия. 9. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 10. Когато при повторното гласуване по т. 8 и т. 9 никой от кандидатите не получи необходимите гласове или когато някой от кандидатите се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание, а той е единствен кандидат, както и в случаите, когато няма кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел V избраният член на Съвета за електронни медии подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 26, т. 2 и чл. 27, ал. от Закона за радиото и телевизията по образец съгласно приложение № 4 към решението. 2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1, членът на Съвета за електронни медии подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 5 към решението.“ Благодаря.

Не са налице основанията по чл. 26, т. 2 и чл. 27, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията. Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното обстоятелство: …………………………………………………………………… . Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Декларатор: Благодаря Ви, господин Йорданов. Откривам дискусия по представения доклад и Проект на решение. Желаещи за изказване? Радомир Чолаков. Заповядайте, господин Чолаков. Защо така няма дискусия по този важен въпрос, колеги? Да раздвижим малко. Господин Председател, уважаеми колеги! Искам да кажа в самото начало мое лично мнение, че не трябва да се пристъпва към избор на членове на преди да бъде реформирано медийното законодателство. И сега ще Ви обясня защо. Мнозинството в този парламент каза, че ще прави реформи, но не прави реформи, то просто овладява структурите на държавата – такива, каквито са, и назначава свои хора на съответните позиции. Това ще се случи и с БНТ, без обаче, колеги, да разбирате какво правите в този конкретен случай. Нека да Ви кажа защо БНТ, защото става дума за БНТ, не става дума за Съвета за електронни медии, СЕМ е само предмостието за овладяването на БНТ, и какво може да се случи, ако се кадрува по този безотговорен начин. Аз започнах работа в БНТ през 1995 г. Тогава тя беше приватизирана по дейност – 27 копродукции, които източваха рекламното време на БНТ, а половината служители бяха на втора заплата при копродуцентите. Беше въпрос на време БНТ да бъде приватизирана изцяло. Това беше предотвратено, но идеята за приватизация на БНТ никога не е била изоставяна и тя се лансира през убеждението и през внушението, че БНТ не се управлява добре, защото има нисък рейтинг, и че трябва да се конкурира с частните телевизии за рейтинг. Ако чуете тези думи следващите дни от новите членове на СЕМ, които ще изберете, и в конкурса за генерален директор, си спомнете какво съм Ви казал. Обърнете внимание, че БНТ е един от последните огромни държавни активи и определени среди няма да мирясат, докато държавата не се раздели и с този свой актив. Има обаче нещо много по-важно БНТ е лост от първи род за упражняване на идеологическо влияние върху обществото, но и за политическо влияние. В Закона няма никакви предпазни механизми срещу злоупотреби. Аз съм виждал как БНТ е отвързана от всякакъв обществен или друг контрол, сваля правителство и качва правителство, и нищо не пречи тя да го направи пак. Знам технически как става и мога да Ви го разкажа. Законът за радиото и телевизията беше приет през 1998 г. от правителството на Иван Костов. Иван Костов беше излъган, че ще бъде направена такава законова конструкция, при която той да може да контролира изцяло БНР и БНТ и да може да лицензира еднолично частните медии. Тогава беше измислен моделът на СЕМ, назначаван паритетно от парламентарното мнозинство и от президента. СЕМ назначава генералния директор, който сам предлага собствения си управителен съвет, който после да го контролира. Това е абсурден модел, противоречащ на всякаква правна и организационна логика, но който теоретично позволява на дадена политическа сила през СЕМ да сложи генерален директор на Българското национално радио Понеже обаче веднъж назначени, те контролират сами себе си, политическият контрол е нетраен, като генералните директори много лесно могат да се освободят от него. И тогава настъпва времето на неотговорните фактори и обществените медии да започнат да се съобразяват с лични, корпоративни и всякакви други интереси. Абсолютно всички политически сили на прехода имат горчив опит с това, знаете, колеги. В нормални политически времена и с нормални политически сили съществуват вътрешни и външни баланси и задръжки, които не са позволявали политическата или корпоративната доминация върху обществените медии да се прояви в мащабите, в които би могла да се прояви. Но ние не живеем в нормални времена и рискът става огромен. Проблемът в момента е, че нямаме нормални политически сили в мнозинството, които да носят обществена и политическа отговорност. Сега ще става дума за завземане на позиция в най-мощния идеологически институт в държавата и понеже организационният модел ще остане нереформиран, то при една разсипана политическа система БНТ много лесно може да стане автономна бойна машина, която в ръцете на едно безконтролно и безотговорно ръководство да се превърне в политически фактор номер едно в държавата. В комбинация с машините за гласуване БНТ е напълно в състояние да реди политическия пъзел и да променя политическата система, която така и не намери сили да промени опасния организационен модел, заложен през 1998 г. При този модел на управление, ако се случи да се избере недобронамерен генерален директор, само за няколко месеца огромни маси хора могат да бъдат убедени в предимствата на мажоритарния вот, на електронното дистанционно гласуване, на прекия избор на полицейски началници, на президентската република и на каквото още си поискате. Политическата система може да бъде разкована, докато депутатите гледат безсилно отстрани. Нямайте никакво съмнение, че това е възможно. Разбира се, в БНТ и в БНР има журналисти, които имат разбиране за обществения характер и за обществената мисия на техните медии, но тяхната съпротива много лесно може да бъде премазана. Колеги от „Демократична България“, обръщам се към Вас, не искам за пореден път да бъдете използвани. Предупреждавам Ви приятелски. И сега Ви питам – искате ли да реформирате модела на обществените медии така, че те да станат наистина обществени подконтролни и подотчетни на обществото, или искате да изберете двама души, които ще Ви бъдат посочени от най-компетентния в медийните дела коалиционен партньор, които с още един, назначен от президента, и още един, вече назначен от президента, ще изберат генерален директор, който сам ще си избере управителен съвет, като по този начин ще поверите БНТ на президента и на една от тук присъстващите политически сили, която в медийните дела със сигурност е по-компетентна дори от президента. Ако ме питате впрочем кой пост е по-важен – на управителя на БНБ или на генералния директор на БНТ, без съмнение ще Ви кажа, че е вторият. Аз бих се отказал от БНБ заради БНТ. Казвам го, за да го имате предвид. За мен БНТ е кауза, колеги. Претърпял съм много лични и професионални загуби заради отстояването на нейния обществен характер, когато, бидейки част от нейните ръководства в края на 90-те години, не позволих тя да бъде приватизирана или грубо инструментализирана. Едва ли това е най-важната битка в живота ми, но тази съм решил да водя докрай. Преди две седмици беше лансиран в публичното пространство Законопроект за устройството и управлението на БНТ и БНР, който гарантира 100% техния обществен характер, гарантира, че те няма да попаднат никога в ръцете на дадена политическа сила или още по-лошо – на шайка безотговорни субекти, няма да бъдат приватизирани, няма да бъдат управлявани като частни медии в икономически и политически смисъл, синхронизиран с всички директиви и становища на Европейския съюз и отчел всички мнения и препоръки на медийната общност в България. Вие, разбира се, искате само и единствено да кадрувате и не само че няма да приемете, дори няма да обсъдите този закон. Затова аз смятам да го внеса. Той ще зададе стандарта за една организация на обществените медии, за това как трябва да изглежда тяхната структура, така че да се гарантира общественият характер и общественият контрол върху програмите им, и няма да позволи те да се превърнат в играчка на неотговорни фактори. Този закон, който Вие няма да приемете, ще виси като дамоклев меч над главите на ръководствата, които Вие ще изберете, защото ще дава механизма, по който те ще могат да бъдат сменени във всеки един момент, ако си въобразяват, че телевизията и радиото са тяхна лична собственост, а не наша, на цялото общество. Избирайте каквото си поискате, но сте предупредени. Дамоклевият меч ще бъде изваден и ще стои на разположение на мнозинството в следващото Народно събрание, което, сигурен съм, ще е далеч по-отговорно и по-съвестно от това и от този, както казва госпожа Атанасова, политически Франкенщайн. Не забравяйте и още нещо. Завършвам. Наречете го явление от метафизичен порядък, но всички правителства на прехода започваха да падат или да се клатят, когато решаваха да бръкнат грубо в БНР или БНТ. Грубото бъркане в БНР или БНТ е началото на края на една власт. Жалко, че не са тук Клара Маринова, Бориславов, Владков, Кирил Гоцев, Бог да ги прости! Те щяха да Ви разкажат как се разклащат и как падат правителства заради БНТ и БНР. Правете каквото искате, избирайте когото си искате, аз за всеки случай като превантивна предпазна мярка ще сложа дамоклевия меч в ръцете на следващото отговорно мнозинство. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Чолаков. Реплики, колеги, има ли? Заповядайте, госпожо Петрова.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Репликата ми към Вас, уважаеми колега, е не така, разбира се, във Вашата пространна, дълбока, метафизична стилистика, в която описахте този процес, в който попадаме. Нещата са съвсем прости, цитирайки Вас. Знам как стават нещата, мога да Ви ги разкажа в подробности. И ние така – знаем как стават нещата, не можем да ги разкажем в подробности, защото не сме участвали в тези процеси, с тази убедителност, с която организацията, която доскоро управляваше страната, се е занимавала с проблемите на БНТ до степен, до която да е детронирана напълно от нейния заслужен обществен характер и критериите, на които тя трябва да отговаря.

по актуализираните правила, за да Ви споделя, колеги, че работихме изключително хармонично, за да можем да влезем в сроковете, които ни се налагат, така че да бъде законосъобразно, предвид изтичането на мандатите, сменен съставът на Съвета за електронни медии, така че в бъдеще целият този процес да отговаря на едни високи обществени критерии, които, гарантирам Ви, че ние ще гарантираме по време на процедурата, която отваряме, ще чуем неправителствените организации с техните аргументи. Ще чуем общественото мнение, ще се съобразим и БНТ повече никога няма да бъде това, в което го превърнахте Вие, нали така

ако това е Ваша искрена загриженост, бих я приел, само че Вие не бяхте част от Четиридесет и четвъртия парламент, нека започнем оттам. Вашата парламентарна група тогава отхвърли наши предложения, които касаеха точно БНТ – генералния директор, финансирането на БНТ, начина, по който се случва това,

Но Ви обръщам внимание на следното: когато ние искахме генералният директор на БНТ, както и да се казва, да не зависи и да не ходи на килимчето на премиера, както и да се казва той, за малко повече пари отгоре, тогава Вашата група отхвърли такова предложение. И сега тук да се прави от Ваша страна едно толкова прочувствено слово – как сте загрижен за генералния директор какъв ще бъде, овладяване на телевизии и прочие, просто няма как да приемем тази демагогия. Няма как да приемем тази демагогия особено в случаите, в които имаме толкова много факти и обстоятелства. Да не говорим как по Ваше време се управляваха обществените медии. Но дайте да коментираме и това, което се случваше в БНТ, аз съм го казвал сигурно 10 пъти, ще го кажа и още десет, ако трябва. По Ваше време се излъчваше тишина в ефир

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Чолаков, съгласен съм, че за да управляваш едни процеси, първо трябва да ги познаваш. Ако правилно съм Ви разбрал, говорим за промяна в състава на Съвета за електронни медии, без да имаме Закон за електронните медии. Едни медии са поставени на свръхрегулация, а други медии са извън всякаква регулация. Няма да правя реплика на репликата на колегата Ченчев, който също уважавам като колега, който е практикувал журналистика, но това, което ще добавя, е,

Благодаря, господин Николов – последният репликиращ. Колеги, нали знаете, че само законът ще ни направи свободни. Няма такива субективни назначения, които да правят хората свободни, аксиоматично положение. И ако законът няма в себе си механизми обществените медии да са свободни, те няма да са свободни, каквото щете да назначавате. Господин Ченчев, дали сте тук? Аз не знам защо си спомняте толкова късо назад, само 10 години, аз съм бил тук – горе на балкона, 1996 г., и видях Клара Маринова, бог да я прости, която приемаше Закона за радиото и телевизията. Между другото, той беше много по добър от Закона, който после Иван Костов прие. Моят проблем е, че съм живял много, и дето се вика, помня много. Чудесно, чудесно! Искам да кажа дайте да си спомним тогава онзи момент, в който Клара Маринова получи тук тремор, изваждаха я с линейка и я караха в болница заради Закона за радиото и телевизията и заради БНТ – беше моментът, в който започна да пада правителството на Жан Виденов. Върнете лентата, за да видите, че беше така. Сривът на правителството на БСП от 1996 г. започна с конфликта около Закона за радиото и телевизията и конфликта за генералния директор на БНТ. Само Ви припомням, че историята не е започнала отсега. И всички правителства правеха една и съща грешка – абсолютно всички, мислейки, че овладяват, докато се оказваше, че биват владени. Това, което искам да кажа през цялото време, колеги – няма да го казвам метафизично, ще го кажа много просто, че наистина обществените медии са инструмент и този инструмент в момента се крепи върху една крайно не несъвършена, нелепа нормативна база и и докато не се промени тази нормативна база, никога обществените медии няма да бъдат защитени от кризи и никога политическата система няма да бъде защитена от кризи. Това е единственото, което казвам и предупреждавам. Затова, понеже знам, че това Народно събрание няма готовност. Вие, между другото колежката, която репликира от „Продължаваме Промяната“, казвате: ще изберем много свестни хора, Вие сега ще видите какво ще изберем. Ние виждаме за БНТ какво избирате, виждаме за БНБ какво правите. Ако така ще кадрувате оттук нататък, то става страшно. Та затова знам, че така ще продължи, ние знаем, че така ще продължи и единственото, което казах, е, че ще сложим спирачка в бъдеще време. Защото сега ще стане фал и следващото мнозинство в този парламент трябва да има възможност да поправи грешките, които ще бъдат направени. Тези грешки се казват нов закон – устройствен, за БНТ и БНР. Той ще бъде внесен, Вие няма да го прочетете, но след няколко месеца ще потрябва. Вярвайте ми!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нека малко да върнем разговора към Съвета за електронни медии, защото това е важната тема. Кой как ще овладява БНТ, е продукт на политически спекулации и хипотези, в които ние тук можем прекрасно да си говорим, но за съжаление, към момента остава просто една хипотеза. Но понеже тук се говори за кадрите и за тяхното значение,

Галина Георгиева, завършила филиала на УНСС във Враца, „Аграрна икономика“, с диплома 3,89! за България“.) И сега имаме шанс да поправим малко нещата. Бога ми, аз знам, че СЕМ има нужда от реформа, смятам, че даже трябва да започнем да поставяме въпроса дали СЕМ в този си вид е необходим. Пак ще повторя, това е един паразитен орган, който не работи, който в определени моменти служи даже и като репресия към определени медии и може да унищожи всеки с глоби примерно заради по-висок звук на рекламите. Но по никакъв начин не мога да приема партията, която 12 години грубо е кадрувала в СЕМ, която слагаше кадри с дипломи 3,89, в момента да ми държи моралната претенция за това какво ще се сложи. При всички положения ще е по-добро, при всички положения когото и да сложим за член на СЕМ, нещата малко или много ще се подобрят, защото предишната ситуация беше ненормална. И господин Чолаков, казвам го с цялото ми уважение към Вас – Вие сте били мой преподавател във Факултета по журналистика, слушал съм Ваши лекции, беше хубаво това есе да го прочетете преди 10 години и партията, която представлявате днес, да беше приложила поне една част от него. Вместо това ние не само че не видяхме реформа в обществените медии, а видяхме как обществените медии се превръщат в придатък на партия ГЕРБ в най грубо кадруване. Видяхме обществена телевизия, която слугуваше на ГЕРБ по всякакъв начин. (Ръкопляскания от „БСП Колкото искате можете да говорите за това управляващо мнозинство – дали е достатъчно единно, дали няма вътре противоречия, но точно това, че вътре в него има дискусия, е неговата най-голяма сила – нещо, което при Вас никога не е имало!

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Симов, сега ме провокирахте, изпуснахте няколко неща по отношение на СЕМ. В последните години какво чувахте всички Вие и зрителите, които гледат, българските граждани, какво разбраха от дейността на Последните пет години, и Ви го казвам, може да проверите и стенограмите, когато ние в Комисията по културата и медиите сме питали многократно за свободата на словото, особено за свободата на словото, и сме водили дебати с всичките парламентарно представени партии, тогава СЕМ ни се смееше. Така ли беше, господин Симов? Отвърна със смях на всяко едно наше питане и каза, че не е в техните прерогативи по никакъв начин да решават въпроси за свободата на словото. Кое е в техните прерогативи? Друго, си спомням, от тази трибуна по отношение на това какви и колко служебни автомобила използват и дали ги използват правомерно. С това се занимавахме по въпросите, когато ставаше дума за СЕМ и това, което СЕМ трябва да решава. Това са факти, които не трябва да ги премълчаваме! Не трябва да се премълчават и трябва гражданите да знаят истината. Занимаваме се със заплати, с автомобили, занимаваме се с неща, които изобщо не би трябвало да касаят и да занимават българското общество. Тази структура или трябва да функционира както трябва… Ако СЕМ няма отношение по свободата на словото, аз не знам кой трябва да има отношение. Но никога

СЕМ като една много стройна структура, която ни занимава само с проблеми, какво се оказа, освен че те нямали никакви прерогативи, освен че станаха свидетели на какви ли не скандали вътре, но на всичкото отгоре си спомнете начина, по който беше избран генералният директор на БНР. Спомнете си начина, по който беше избран, и ще си отговорите на много въпроси! Моля Ви се, ако си го припомните, споделете оттук Вашите спомени. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Ченчев. Има ли втора реплика, колеги?

Уважаеми господин Председател, дами и господа, колеги народни представители! Господин Симов, струва ми се нещо важно изпуснахте, например като най-голямото, и то е истината. Тук някои колеги твърдяха, че Законът щял да ни освободи. Не, истината ще ни освободи! И истината е повече от ясна – тя е, че обществото е абсолютно непримиримо по отношение на няколко неоспорими факта. Едното е: нима не станахме свидетели през последните години на трайно завземане на обществените медии от политическите и икономическите кръгове? кръгове? Нима не се проведе там лов на вещици до брутален характер? Нима истината непрекъснато не беше подменяна по най-безскрупулен начин до степен, до която това повече не бяха обществени медии? Да не би да нямаше протест, който да не мина пред прозорците на БНТ? А нима не си спомняте, колеги, тишината в ефира на Българското случай? И като говорим за подмяна на истината, ако например сега отворим темата за черните списъци на гости, които са забранени да бъдат канени в обществените медии, това не е нещо от особено значение, когато сме вече в ерата на интернет. Ако се сетим обаче, че има неща от изключително сериозен характер, като например дезинформацията, която се лее от ефира на обществените медии по отношение на COVID ситуацията; дезинформацията, която се лее през рупора на тенденциозно канени гости до степен до някакъв алгоритъм, които леят пропаганда, по отношение включително и на дезинформация, свързана с войната в Украйна! Нима това не са въпроси от изключително сериозен обществен характер, включително до степен на националната сигурност? Вярвам, ще се съгласите. Е, това нещо трябва да бъде прекратено. Необходимо е да бъде прекратено, защото само истината ще ни освободи, и да, това става през независим СЕМ, който да я гарантира. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Благодаря на тези, които ме репликираха, защото това бяха важни факти, които трябва да се припомнят. Аз искам да припомня само още един, защото предложението на господин Чолаков по същество означава да оставим настоящия състав на СЕМ да продължи да бездейства, активно да бездейства в общественото пространство. Настоящата председателка на Съвета за електронни как буквално заплашва журналист: „Знаеш ли какво ще стане с теб, ако си отваряш устата за мен?“ Вие предлагате в момента, с Вашето предложение, да оставим тези хора да продължат да кадруват в обществените медии или просто да ни раждат поредния ялов отчет, в който абсолютно нищо не се казва. Най-скучното нещо, което съм чел през живота си, е поредният отчет на Съвета за в която няма абсолютно нищо – нито един реален и значим проблем, който да се постави. И заради това, колеги, наистина е време за някаква промяна. Да, ще дойде време да реформираме обществените медии. Има нужда от нов закон, изцяло нов закон за обществените медии. Но първата крачка към това е, както се казва, да реформираме СЕМ, да започнем с нови хора в СЕМ. Господин Чолаков, разрешете ми да си припомня нещо. Вие щяхте да бъдете добър член на СЕМ, между другото, защото си спомням времето, когато БСП искаше да Ви предложи за член на СЕМ. Жалко е, че бройката беше само една. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ

Колеги, колега Симов,

Аз по-скоро ще върна темата там, където ѝ е мястото – ние гласуваме Правила за избор на членове на СЕМ. Госпожа Петрова от „Продължаваме Промяната“ каза, че сме работили хармонично, много сме работили.

Нищо не е работено. Работено е отпреди предното, сигурно и по-предното Народно събрание. Това са същите правила, с които е избран този СЕМ, за който господин Ченчев и господин Симов твърдят, че е лош, че не става, че бездейства или пък че прекалено много действа. Същите са Правилата. Това, което и господин Чолаков се опита да Ви обясни, е, че беше добре до момента да има някаква готовност за промяна в Закона за радиото и телевизията. Между другото, ако проверите, ще видите, че в Министерството на културата има почти, дори готов законопроект, който, между другото, беше и доста консенсусен. В неговото писане тогава участваха представители и на чужди неправителствени организации, и чужди експерти, включително препоръчвани от западни посолства. Този закон е почти готов. Сега четири месеца вече Комисията по културата и медиите изобщо не се е занимавала с никакво медийно законодателство. С никакво! Имахме едно изслушване на господин Кошлуков, после имахме още едно изслушване на господин Кошлуков, само че съпроводено с изслушване на госпожа Саня Армутлиева, която беше недоволна от Евровизия. С това сме се занимавали в Комисията по културата и медиите по отношение на медиите. Защото тя искала държавата да ѝ дава 300 хиляди, пък Кошлуков искал да не ѝ дава 300 хиляди. Това беше голямата медийна концепция. Никакъв закон! Изобщо никой не е споменавал, само от време на време някой вика: „Трябва да направим нов закон“! Ама какъв ще бъде този нов закон? Да, със сигурност имаме консенсус, че формата, в която СЕМ функционира в момента, и в годините, в които функционира в тази форма, е неадекватна. Със сигурност имаме консенсус по това, че настоящият закон, който е, каза се и преди малко – от 1998 г. функционира, е неадекватен изобщо на ситуацията, защото през 1998 г. изобщо нямаше частни национални медии. Всичко друго сега ще си припомняме. Аз ще Ви припомня и за БНР. Мога с чиста съвест да говоря по този въпрос, защото бях първият човек, който на своя глава в ефира на БНР поиска оставката на тогавашния генерален директор заради това, което направи.

Аз мисля, че това не е коректно към журналистите от БНР, които не само никой… Не, казахте „обществените медии“. И как така едната обществена медия е придатък на ГЕРБ, а другата не е придатък на ГЕРБ? Как се случва това? това? В едната работят много свестни хора, а в другата работят много лоши. Аз не съм съгласен – мисля, че и в БНР, и в БНТ работят едни от най качествените журналисти в България. И с това съм сигурен, че ще се съгласите всички. Към правилата за членове на СЕМ това беше нашата забележка. Иначе, естествено, срокът на сегашния СЕМ изтича, разбира се, че е добре тази процедура да бъде задвижена, за да има избор на нови членове на СЕМ. Въпросът е, че до момента не сте показали с нищо, че искате изобщо да реформирате и СЕМ, и БНР. Господин Тошко Йорданов каза преди две седмици, че искал да разбичка БНТ. Ако това Ви е реформата – да отидете да разбичкате нещо, вероятно ще се съглася с тезата, че това ще Ви бъде реформата, защото, където сте пипнали, това сте направили. Дотук не съм видял някъде да сте влезли с някаква концепция. Има едно трескаво усещане, имате представа за това как се случват нещата. Радо Чолаков Ви каза: „Ние знаем как се случват нещата!“, а Вие само имате представа как се случват нещата. И си мислите, създали сте си една представа за това какво са правили ГЕРБ – сега искате да повторите ГЕРБ, но според Вашата представа. Вие си мислите, че там слагаме тоя, казваме му какво да прави, той козирува, другият тръгва и всичко е наред. И сега започвате да се сърдите на медиите, че Ви пращали някакви говорители, които сипели пропаганда. И не че Вие правите нещо лошо по принцип, а медиите са виновни, че така Ви отразяват. Вие, ако видите отстрани какво прави Вашето мнозинство, то не Ви трябват изобщо враждебни медии! Цяла сутрин, ако се погледнете какво правите, какво да напишат медиите: денят започна прекрасно и всичко беше наред, и тук не се караха ИТН и ПП, и нямаше 30 минути почивка, която стана 40, и нямаше Председателски съвет, и така нататък?! Това ли да направят? Ако си мислите, че СЕМ ще Ви го организира, много се лъжете – нищо няма да направи СЕМ по този въпрос.

преди две седмици bTV беше напусната – доброволно или недоброволно – от водещата на сутрешния блок госпожа Биляна Гавазова. Аз ще Ви припомня, че преди 8 – 9 месеца тогавашният министър на вътрешните работи и настоящ такъв заяви в ефира на БНР, че ако е шеф на bTV, би уволнил веднага водещите Биляна Гавазова и нейния колега. Това пожелание вече е изпълнено. Тук въпросът е: да не би да е станал шеф на bTV? Този въпрос не е риторичен, нито е маловажен. Когато се хвърляте от морализаторски позиции, ще трябва да коментирате и този казус, защото работата на управляващите е да обясняват, работата на опозицията е да критикува. Вие продължавате да се държите като опозиция и затова нито ще направите реформа, защото опозицията не може да прави реформи – управляващите ги правят, нито в СЕМ ще се промени нещо чак толкова много през следващите месеци.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Биков, аз се радвам, че все пак става дискусия, но да припомня – имаме и гости, нека са добре дошли в българското Народно събрание! Господин Биков, няколко неща, бих казал, буквално ме скандализират. Относно правотата на Вашите думи – bTV, дали министър Рашков е станал шеф на bTV, уволнен журналист. Добре, къде е СЕМ?

Я ми кажете къде беше СЕМ, когато един Ваш член на парламентарната група вследствие казано му да подаде оставка, не самоподал, когато този човек казваше, че ще им останат празни столчетата на журналистите, къде беше СЕМ?

и се оказа, че за да не бъдат отразявани тези протести, журналистът, който трябваше да ги отразява, беше командирован да обучава в Стара Загора?! Нали Вие тези неща ги знаете? Къде беше СЕМ? беше СЕМ? Ето, това са Вашите думи. Имало сменен журналист – добре де, къде е СЕМ? Ако ние сме казвали, че бездейства – нали много действа? Хайде кажете ми къде е, каква позиция зае? Българските журналисти по какъв начин се чувстват защитени? Добре, кой е регулаторът на медиите? медиите? Кой е регулаторът на медиите и как точно регулира? И не, когато дойде в Комисията за отчет този орган или за нещо друго, парламентарната Комисия поставя въпроси, пита, чака отчет – не да се подхожда така, дори бих казал – ехидно, не да се заплашват журналисти от членове на СЕМ, а просто да се действа професионално и адекватно!

Това нещо трябва да бъде избегнато! Поради тази причина търсим тук консенсус. Вие казвате: ще подкрепим правилата – ами това са правилата. Нещо да Ви кажа в заключение. (Председателят Имало Председателски съвет и какво сме правили от сутринта. Ами тук Вашият Цветанов какво правеше сутрините, когато трябваше да пази коалицията. Това е парламентаризмът, господин Биков, когато има нещо между групите, което трябва да се уточни, това е начинът – ние сме в парламента. Къде да отидем – в сладкарницата ли? Има Председателски съвет, има комисии – там се ходи, и Вие го знаете много добре. Опитен народен представител сте.

Благодаря Ви, господин Председател! Господин Биков, имате тежката задача да обясните на залата какво точно работи СЕМ, защото слушам тук от един час невероятни изказвания. Вие, колеги, очаквате това да е някакъв трибунал ли, някакво събрание на съвестта, Торквемада. Това е регистрационен орган, проверете му правомощията. Той брои колко излъчвания, как е станало, какво е правил. Той не взима такива решения. Защо го натоварвате с такива задачи? Да се изправя в защита на едни журналисти, на други. Това изобщо е съвсем различно. И затова, когато господин Чолаков няколко пъти Ви обяснява, че закон трябва, аз ще Ви дам един драстичен пример – Вие знаете ли, че по силата на Наказателния кодекс СЕМ е организирана престъпна група?!

ЛЮБЕН ДИЛОВ: Така че, господин Биков, моля Ви, обяснете на хората с какво се занимава СЕМ, да прекратим тази излишна дискусия и ако мнозинството има кураж и воля, и най-вече капацитация, както казваше царят, господ здраве да му дава, да седне и да напише един закон. Ние ще участваме с удоволствие. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател! Аз да върна темата все пак към точката на дневния ред. И така, бих помолил господин Биков все пак да каже какво мисли по правилата, които в момента се дискутират. видяхме едно прекрасно театрално изпълнение преди това в речта. Преди това видяхме страхотно четене с политическа реторика от господин Чолаков, което аз не го очаквах. Той е човек, който по принцип уважавам и по принцип говори истински. Но той прочете нещо, което не беше подготвил. Днес сме свидетели на точно това, което ГЕРБ правят през целия мандат на това Народно събрание. Идват тук подготвени, с разни слухове и опорки, разпространяват ги и броят до десет техните медии да ги разпространят. Това е цялото участие на ГЕРБ досега в управлението.

Добре, разбрах. Така или иначе разбрах, господин Чолаков, да, не искам да Ви обиждам лично, но Вие сам се обидихте. Вие излязохте и прочетохте от собствено име нещо, което не беше Ваше и беше очевидно. О, боже! НИКОЛАЙ АНГОВ: Нека да спрем с театъра и нека да се върнем към конкретната точка. Аз не виждам причина да правим театър тук. На една точка, която всъщност потвърждава едни правила, които са били използвани и в предходни избори на членове

Сега за пореден път ще кажа какво мисля за правилата. Мисля, че правилата са стандартните стари правила, които избраха настоящия състав на СЕМ, който Вие критикувате и твърдите, че изобщо няма никакъв смисъл от него. Това са правилата. Аз не казвам, че правилата са виновни за това, но когато говорите за реформи, можеше поне това, защото има различи начини, по които да се избира СЕМ – може по най-различни. Можете да сложите друго мнозинство, можете да сложите НПО-та да номинират, каквото искате. Аз не казвам, че това трябва да го направите, но по принцип по-скоро опонирах на нашия колега от Комисията по културата от „Продължаваме Промяната“, който казва, че в хармония сме работили. Нищо не сме работили. Това казах.

За Бойко Рашков – тук ще се съглася. За Бойко Рашков съм съгласен или поне не помня, може да са реагирали, ако СЕМ не са реагирали, това е пропуск. Аз си припомних този случай не отнякъде другаде, а от доклад на Амнести Интернешънъл, в който Бойко Рашков беше цитиран поименно с тази фраза. Не знам дали хората от Амнести Интернешънъл са разбрали, че неговата закана вече е изпълнена. Това не знам. И тук би трябвало Вашето чувство за свобода да бъде изключително повишено, защото знаем Вашите патетични речи. И още нещо Вие продължавате да задавате въпроси на нас. Вие сте в позиция да давате отговори вече – не да задавате въпроси. Ние сме в позиция да задаваме въпроси, защото това е хубавото на опозицията и това е нейната задача, а Вашата задача е да давате отговори на тези въпроси – нещо, което не успявате да направите, защото Вашите речи пак бяха ама какво било станало, как станало. Колеги, каквото и да е ставало, най-черното да е било нашето управление, Вие в момента управлявате, имате възможност да внасяте закони, можете да реформирате каквото решите. Проблемът е, че не го правите и четири месеца нищо не е направено по отношение нито на Закона за радиото и телевизията, нито за СЕМ, нито за каквото и да било в медиите. Иначе тук приказки да се хвърлят от трибуната. Да, господин Ангов, аз съм бивш театрал и мога да Ви говоря до осем часа вечерта от тази трибуна и да Ви направя моноспектакъл. Само че това няма да Ви реши проблема, защото бездействате и не знаете какво да правите. Благодаря, господин Биков. Има ли други изказвания, колеги? Не виждам. Прекратявам дискусията.

Поставям на гласуване Проекта на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията по културата и медиите,

представители: за 108, против няма, въздържали се 32. С това предложението е прието. Колеги, давам почивка до 12,00 ч., след което ще продължим със следващата точка от дневния ред.